Проект на декларация относно присъединяването на Република България към Шенгенското пространство. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители.

Господин Председател, колеги! Това, което се случи тази нощ, беше един фарс това нямаше нищо общо с парламентаризъм, това беше една подигравка, в която всички маски паднаха и чиято единствена цел беше една – да се подмени вотът на българските граждани.

Дотук със загрижеността за висока избирателна активност, колеги! Вчера Ви казахме: „Бдете, сега е моментът!“ И покушението срещу демокрацията се случи премахване на район „Чужбина“, вдигане прага на нужните заявления за откриване на секции. Това няма да навреди на добре смазания модел в Турция с удобно извозване на избиратели с автобуси на фирми от обръчите на ДПС. Това ще е атака срещу българските граждани, прогонени от Вашето управление, за да търсят един по-добър живот в Европа. След 15 часа битка в Комисията хартиената мафия мина през Изборния кодекс, за да премахне Обществения съвет към да премахне район „Чужбина“, за да премахне на практика машинното гласуване. Не си правете илюзии. Вече нищо не гарантира Вашия вот. Машините няма да пазят никакви данни. Те са превърнати в принтери на бюлетини – печатат бюлетината и после ГЕРБ и ДПС броят, премахвайки неудобните бюлетини – толкова, колкото са им необходими, толкова, че да излезе сметката. Защото те са измислили тази схема – старите партии, партиите от статуквото, към които от вчера официално се завърна и Българската социалистическа партия. Уважаеми български граждани, тази битка не приключи тази нощ, нито ще приключи при гласуването тук в залата. Тя ще продължи и по улиците, защото няма български гражданин, който да приеме тази гавра. Благодаря. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа

от тази трибуна неведнъж, господин Председател, сме Ви призовавали да правите забележки на всички народни представители, които си позволяват да правят квалификации към своите опоненти. народни представители, които чрез явно нарушение на Конституцията на Република България са се настанили на терена на политиката, да им позволявате да наричат своите опоненти мафия, господин Председател, не е позволено, не е добре. народни представители, които в явно нарушение на закона пребиваваха във властта и си мислеха, че властта им се полага барабар с машинациите на машините, да ограничават правото на българските граждани да могат да гласуват и според тях това е демокрация, а тези, които се опитват да въведат един нормален ред, който съществува в цял свят, в цяла Европа, в Европейския съюз, съюз, този модел да го наричат мафия?! Господин Председател, най-малкото е да се прави забележка на такива народни представители. Дори нещо повече – би трябвало да се наложи най-тежкото наказание – отстраняване от залата за няколко заседания, на тези, които се самоокачествиха какви са терена на политиката, те си заминаха. Благодаря Ви.

Продължение от заседанието на Народното събрание от 9 ноември 2022 г. Колеги, продължаваме с въпроси към министър Христов от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ.

С писмо от 1 април „Газпром Експорт“ уведомява „Булгаргаз“

за настъпили форсмажорни обстоятелства, поради които се изисква отваряне на нова сметка за плащанията по доставките на природен газ, ако страната получател е предприела враждебни действия. Припомням, че това се случи в продължаващия и в момента период на безпрецедентни икономически санкции срещу Руската федерация, които България чинно подкрепя. На 13 април се предполага, че е проведено оперативно съвещание на Министерския съвет, от което обаче няма нито протокол, нито стенограма – абсолютно нищо. На него обаче е взето решение да не се изпълни предложението на „Газпром“ за разкриване на нова сметка, по която да се извършват съответните плащания за доставките на природен газ от страна на „Газпром“. Любопитен факт е, че решението съвсем официално е взето на базата на препоръките на американската правна кантора. Коментарът тук като че ли е излишен. по време на изслушване на тогавашния министър-председател Кирил Петков той самият заяви, че решението е взето, подчертавам, единодушно от коалиционните партньори. Някои от тях, например БСП, вече не бяха толкова убедени в правотата на своите думи и действия по време на предизборната кампания. После последваха месеци на шоково увеличение на цените на природния газ и на, меко казано, странни комбинации за осигуряване на доставките на българския пазар. Уважаеми господин Министър, доведе ли решението на Министерския съвет до рязко повишение на цените на природния газ за българския бизнес и за българските потребители? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! С това решение

най-евтиният газ, който България закупува по дългосрочен договор, заедно с договора по доставките от Азербайджан. Всички последващи доставки, алтернативни, са на цена, по-висока от тази на договора с „Газпром“. Така че невъзможността да се доставя газ от „Газпром Експорт“ на практика остава единственият избор на алтернативни доставки, всяка от които е на цена, по-висока от тази по договора с „Газпром Експорт“. Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. Има думата парламентарната група на „БСП за България“. Заповядайте, колеги.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Министър, мисля, че дадохте доста информация тук в парламента, доста информация предоставихте и на следствието. Не знаем вече какви въпроси да Ви питаме, защото стана ясно, че договорът с „Газпром“ е прекъснат, без да има официално решение на Министерския съвет. Странно е, разбира се, как така частна компания резервира капацитет вместо „Булгаргаз“, защото това означава, че те са имали нужната информация предварително и затова трябва някои хора да отговарят. Нашият въпрос е следният. Тъй като ние виждаме, че на пазара на електроенергия в крайна сметка има подкрепа за небитовите потребители и с оглед на това как се менят цените Ви питам: смятате ли, че е необходимо и за пазара на природен газ да има подобна схема, тоест да има таван на цената, така че да се подпомагат и тези небитови потребители, които,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Аз многократно съм заявявал, че в идеалния вариант за битовите потребители отоплението на газ, парно и електроенергия при един идеален сценарий трябва да бъде приблизително на една цена, така че да не се налага тези битови потребители, които се опитваме да защитим с тези регулирани цени, не се налага те да инвестират в оборудване, което струва хиляди левове, за да преминават от един източник на енергия към друг. Сега, въпросът как да се структурират тези компенсации, колко са нужни, е въпрос на решение и въпрос на възможности откъм бюджетни средства. Чисто стратегически и социално моето мнение е, че би трябвало всички потребители да са еднакво защитени. Преминаването към отопление на електроенергия предизвиква, естествено, по-интензивна консумация и натоварва електроразпределителната мрежа, така че това също е фактор, който трябва да избягваме. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Министър. Парламентарната група на „Демократична България“ Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, останали малко депутати в залата! Беше форма на голяма дискусия при предното правителство дали има посредници при вноса на газ в България, на втечнен природен газ, дали се внася руски газ. Дълго време се обсъждаше каква била молекулата и нейният химичен състав – дали молекулата е руска, дали молекулата била американска. основната критика към предното правителство беше дали са използвани посредници, които работят под някаква форма с „Газпром“. И сега, господин Министър, докато тече това изслушване, на терминала в Ревитуса, в Гърция, се разтоварва един танкер с втечнен природен газ. Танкерът се казва „Велики Новгород“. Този танкер е на „Газпром“ и от него, ако гледаме на „Булгартрансгаз“ информационната система, ясно се вижда, че в България има изключително засилен внос на газ. Моят въпрос към Вас е тези посредници, с които се сключиха сделки, в случая е „Митилинеос“, тъй като те не са производители на газ и такъв гръцки газ няма, а са търговци, възможно ли е, господин Министър, от този руски танкер, а не само от него, всъщност в България в момента ние да си ползваме пак руски газ от „Газпром“ това, срещу което още в началото всички се бореха, нещото, срещу което всички се бяха обединили, че не трябва да става по този начин? Най-вероятно сега Вие ще ми отговорите, че си имате сертификат, че газът не бил руски, само че всъщност единственият танкер, който се разтоварва на Ревитуса, е руският, собственост на „Газпром“. И пак да кажа, той се казва „Велики Новгород“. Благодаря.

химичен или технологичен път, който да доказва произхода на молекулите газ. Това, което ние искаме от компаниите, с които търгуваме и купуваме втечнен газ, е да гарантират произхода и той да не бъде руски. Танкерът, който в момента се разтоварва, може би е руски и мога да Ви кажа, че ние от него не получаваме газ. Газът, който ние получаваме, е от танкер, който беше разтоварен на същия този терминал преди няколко седмици, включително и в мое присъствие на терминала, и танкерът беше от Норвегия. България няма възможност да вземе цял танкер и да го изконсумира в рамките на няколко дена или да го складира в газовото хранилище. Всички наши покупки на втечнен газ се извършват чрез така наречените суап сделки, тоест някой взема газа от танкера наведнъж, а прави равномерно подаване през целия месец според нашите нужди. Така че този газ, който в момента се разтоварва, той не идва при нас, той влиза в газопреносната мрежа на Гърция. Към нас се подават стабилни количества на ежедневна база. Няма как ние да гарантираме тези молекули, но има как да гарантираме, че ние не плащаме за руски втечнен газ, като искаме сертификати за произход. РАШИДОВ: Благодаря, господин Министър. Има думата парламентарната група на „Български възход“. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Вчера на Енергийната комисия, господин Министър, Вие ясно заявихте за суаповите сделки, които изпълнявате с Република Турция. В тази връзка моят въпрос е свързан с... тъй като суаповите сделки са два вида в газа – едните са таймсуап, което ще рече, че те разтоварват танкера за около 15 дни в тяхната газопреносна мрежа и след това подават през интерконектора равномерно количествата от този танкер на нашата страна. Вторият вид суапови сделки са така нареченият локейшън суап. Това ще рече, че контрагент, който участва на два пазара, просто заменя количествата от единия на другия пазар. В първия случай, ако визирате таймсуапа, ние нямаме подписано сътрудничество Нетуърк агриймънт с Турция, както вчера се уверихме и такова подаване на газ, общо взето, е малко, не малко, а е направо извън правилата. Във втория случай, за локейшън суап, който е вторият вид суапова сделка, „Боташ“ няма участие на българския пазар. Въпросът ми е какъв суап точно изпълняваме – този, който потенциалният участник не участва на нашия пазар, или този, който нямаме необходимата нормативна документация? документация? Буквално, ако е първият вид – таймсуап, вероятно това нещо минава като газ за технологични нужди, което не може, съгласете се, в дълъг период да задоволява нуждите ни. Благодаря. Благодаря Ви, колега. Право на отговор, господин Министър. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Тъй като аз не съм експерт в търговията с газ, а тук влизаме в много технически термини и структура на трансакцията, ще предоставим писмен отговор и обяснение по този въпрос с това точно какъв тип е сделката, какъв е договорът, как го получаваме. Но газ се получава от Турция, нямаме проблеми. Няма нарушение на законодателството нито от наша страна, нито от турска, в това мога да Ви уверя.

уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, в хода на Вашето изслушване станаха ясни няколко неща. На първо място, разбираме, че доставките на природен газ за България от 27 април до август 2022 г. са са извършвани в грубо нарушение на Закона за енергетиката – чл. 176, ал. 3. Извършвани са, без да се провеждат публични, прозрачни търгове, в резултат на което са платени в повече по информацията, която Вие ни предоставихте, 200 млн. лв. на месец „Булгаргаз“ е плащал повече. Нали така, уважаеми господин Министър? Надплатени са всъщност 200 милиона повече. Тоест увредени са финансовите и имуществените интереси на „Булгаргаз“ с тези 200 млн. лв. на месец. Анализирайки всички тези факти и обстоятелства, става ясно, че са налице всички предпоставки за търсене на пълна имуществена отговорност от виновните лица,

Налице са всички предпоставки по реда на чл. 21 от Закона за държавната финансова инспекция за търсене на пълна имуществена отговорност от виновните лица. Налице е виновно причинена вреда, налице е противоправност на деянието, тоест имаме нарушение на закон и е налице причинно-следствена връзка, която обуславя причинената вреда. В този ред на мисли моят въпрос към Вас е: уведомихте ли компетентния орган – Агенцията за държавна финансова инспекция, за да потърси пълна имуществена отговорност от виновните длъжностни лица, и ако не сте уведомили Агенцията за държавна финансова инспекция, кога възнамерявате да направите това? Защото тук става дума дума за причинени вреди в особено големи размери – от информацията, която Вие ни предоставихте в рамките на това изслушване, това става ясно, ние добиваме представа за тази ситуация. Затова моят въпрос е: информирахте ли вече компетентните органи и ако не сте, кога възнамерявате да направите това? Моля да информирате съответно и българския парламент за предприетите от Ваша страна действия, защото тук става дума за защита на публичните интереси на страната ни и на едно 100% държавно дружество. Благодаря. Благодаря, госпожо Петкова. Господин Министър, заповядайте за отговор. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Както вече споменах, много от компетентните институции вече извършват проверки в различен аспект по действията на „Булгаргаз“ за определения период.

Но такива проверки се извършват и от прокуратурата, и от ГДБОП, и от ДАНС – много от тях всъщност са се самосезирали, така че не се налагаше да предоставяме, тоест специално да ги подканваме. Ние разбрахме по исканията за документи към нас, така че сме предоставили всичката необходима информация и продължаваме да отговаряме на допълнителни допълнителни въпроси и искания за документи. Очаквам в скоро време да започнат да излизат и различните доклади, с които своевременно ще бъдете запознати. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ

Явно, че в последните дни министърът е постоянно или в Комисията по енергетика, или е в залата. Опитваме се да разберем за състоянието на енергетиката, господин Министър. Моята загриженост е накрая оттук да излезете с едно послание към обществото, че зимата няма да е толкова студена, осигурени са

това обсъждане, би трябвало да се чуе в обществото каква е ситуацията, свързана с газа в енергетиката. Иначе много въпроси има, които мога да Ви задам, но основното, което все пак мен ме интересува: след като Лена Бориславова и Асен Василев бяха на посещение в Америка, оттам ни обещаха, че ще ни докарат много евтин газ – разбрахме от Вас, че

след като се разбра, че с 200 милиона повече е платила българската общественост за доставките на газ, преди интерконекторът да беше влязъл в експлоатация, имаше изявление от страна на господин Асен Василев, че ако интерконекторът не е в експлоатация от 1 октомври, има съответни неустойки. И моят въпрос е: запознати ли сте и колко са неустойките, дали сте ги предявили тези неустойки към строителя на интерконектора? Защото по едни сметки според мен те са някъде около 20-ина милиона. Благодаря Ви.

Договорът със строителя на интерконектора – гръцката компания „Авакс“, още не е приключил. Продължават строителните работи по така наречените фаза 2 и 3 и така нататък обеми, които бяха изведени от основния обем, за да може интерконекторът да бъде пуснат на 1 октомври. По договор има неустойки във връзка със закъснението, максимумът на които отдавна вече е достигнат, и ние подготвяме юридическо становище по какъв начин тези неустойки трябва да бъдат изискани и взети. Проверяваме също и юридическата правна основа за допълнителни щети – дали въобще имаме някакво основание да предявим допълнителни претенции. Компанията „Авакс“ също ни е информирала, че има претенции към оператора, който е контрагентът – съответно ние подготвяме и защита на решенията на на оператора да не приема тези искове. Така че – да, работим по въпроса и в най-подходящия от юридическа гледна точка момент възнамеряваме да предявим претенции в пълен размер.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! На 31 декември тази година приключват споразуменията за доставка на природен газ от „Газпром Експорт“. Предвид факта, че към настоящия момент тези споразумения не се изпълняват, възникват редица въпроси, като един от тях е: уредено ли е по някакъв начин прекратяването на договора за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ и „Газпром Експорт“, или се очаква това да се случи чрез съдебни дела? И съществува ли опасност да бъдем санкционирани като неизрядна страна по този договор? Благодаря. Благодаря. Господин Министър. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Към момента комуникацията с „Газпром Експорт“ е, мога е, мога да кажа, прекратена или не съществува от тяхна страна. Така че това, което ние правим, да се държим като добросъвестна страна по договора с необходимите комуникации, с необходимата позиция, така че да бъдем защитени от всякакви евентуални претенции от тяхна страна. От друга страна, да усилим нашата позиция за възможни претенции от нас към тях. За момента това е, което можем да направим, при положение че ответната страна просто не отговаря на нашата комуникация. Естествено, вървим с юридическо съпровождение в целия този процес, тъй като, както знаете, сумите са големи и потенциален арбитраж, както е предвиден по договора, с неясен резултат, не е желана опция. Така че в момента това, което правим, е да бъдем максимално изрядни и добросъвестни по договора, което да засили нашата позиция при евентуални разбирателства

газонаходища беше край Варна – „Галата“, което – за жалост, след изчерпването му бяха останали около 300 млн. кубика – беше затопено по един безпрецедентен начин, вместо да бъде използвано като газохранилище. Има още три сондажа – предполагам, сте запознат. Би ли могло да стане така, че ако не е възможно голямото газонаходище – затопеното, да бъде използвано като газохранилище, другите три сондажа могат ли да се използват за такова, тъй като „Чирен“ не е с достатъчен капацитет, а на „Галата“ имаше възможност да се стигне до 1 млрд. и 500 милиона, което е едно изключително сериозно газохранилище? Ще се потърси ли отговорност на хората, които са взели решение за затопяването на това газонаходище, вместо то да бъде превърнато в газохранилище? И още един допълнителен въпрос, независимо че нарушавам Правилника. След като

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! По първия въпрос мога мога да представя само писмен отговор, тъй като е значително извън обема на изслушването, което е предмет на на въпроси. Но кратка информация – доколкото знам, в момента има разработен проект от „Девня Цимент“ това хранилище да се използва за съхраняване на въглероден двуокис в рамките на тяхната програма за улавяне и съхранение на въглероден двуокис и намаляване на вредните емисии. Доколкото съм информиран, това е активният проект, който предвижда някакво използване на това изчерпано хранилище. Относно това дали е наводнено, допълнителни сондажи и така нататък, ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено. Относно договора с „Газпром“ и решението за спиране – както вече коментирах, всички заместващи доставки на газ са на цена, значително по-висока от тази, която бихме получили при доставките от „Газпром Експорт“ в рамките на действащия договор. Повтарям – действащ, защото той все още не е приключил – приключва в края на годината. Така че гледайки от този аспект – спиране на евтини доставки и преминаване към скъпи, това със сигурност е предизвикало увеличение на цената на газа в България и съответно загуби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

Предлагам президентът да свика спешно Консултативния съвет по национална сигурност. И ще Ви обясня защо. През 2019 г. кондензационните електроцентрали, които са изцяло на въглища, са произвели 17 млн. 356 хил. 780 мегаватчаса електроенергия. Това може да се провери от официалните справки на ЕСО. Според страница 113 от Националния план за възстановяване и устойчивост, цитирам: „Декарбонизацията на енергийния сектор ще е с акцент върху намаляване на въглеродните емисии от производството на електроенергия с 40%, вземайки изходните нива от 2019 г. Целта за намаляване на емисиите трябва да бъде постигната от 2025 г.“ И правя, колеги, една сметка – 17 млн. 356 хил. 780 мегаватчаса минус 40% прави 10 млн. 414 хил. 068 мегаватчаса, или приблизително 10,4 тераватчаса.

Ако екстраполираме данните за цялата 2022 г., тоест разделим това число на 317 и го умножим по 365, ще получим производство от 22 млн. 506 хил. 287 мегаватчаса, или приблизително 22,5 тераватчаса. Тоест, за да изпълним Плана за възстановяване и устойчивост, трябва да намалим реално произведената електроенергия от въглища от 22,5 тераватчаса на 10,5 тераватчаса. Това е повече от наполовина, или по-точно 53,78%, или 12,1 тераватчаса по-малко произведена електроенергия 10,4 тераватчаса, толкова, колкото ще ни остане, след като изпълним ангажимента, са 1190 мегавата инсталирана мощност, натоварена сто процента. А ние имаме приблизително 5000 мегаватчаса електроцентрали на въглища. Тоест бихме могли да кажем, че ще затворим 76,2% от въглищните централи в България. Напомням, че I до IV блок на АЕЦ „Козлодуй“, които затворихме, за да влезем в Европейския съюз, бяха 1760 мегавата. Сега ще затворим 3810 мегавата, повече от двойно по-голяма мощност. Това са почти четири реактора, като V и VI блок на АЕЦ Износът на електроенергия на България за тази година е рекорден за всички времена. Към момента 10 млн. 895 хил. 288 мегаватчаса отново до 13 Като екстраполираме данните, получаваме 12 млн. 545 хил. 047,7 мегаватчаса, или приблизително 12,5 тераватчаса за 2022 г., тоест износът през 2022 г. е почти толкова, с колкото трябва да намалим производството на електроенергия до 2025 г. Казано по друг начин, можем да забравим за износ на електроенергия, една от малкото стоки с висока добавена стойност, която изнасяме. Нещо повече, ако вземем предвид нормалния ръст на консумацията на електроенергия в България от около 3% на година, излиза, че до 2025 г. България ще стане вносител на електроенергия. Ако има откъде, тъй като всички наши съседни държави изпитват хроничен недостиг на електроенергия от десетилетия. Средната цена на електроенергията в България до днес включително е 254,05 евро на мегаватчас. Това е цената, на която сме продавали и енергията за износ. И ако умножим изнесената енергия за 2022 г. по цената на тази електроенергия 254,05 евро на мегаватчас, се получават 3 млрд. 187 млн. 69 хил. 368,19 евро. Почти 3,2 милиарда евро е износът на електроенергия за 2022 г. Това е сумата, която България ще загуби на година от липсващия износ след изпълнението на страница 113 от ПВУ. Със същата внушителна сума ще се влоши и търговският ни баланс. Колеги, обръщам внимание, че износът на България за тази година се очаква да е около 45 млрд. евро. Като загубим 3,2 млрд. евро, над 7% от износа на България ще изчезне. И това не е най-лошото. При БВП за 2022 г. от 82,7 млрд. евро ограничаването на производството на електроенергия с 3,2 млрд. евро означава, че икономиката ни ще се свие с почти 4%. Икономиката на България, БВП на България ще се свие с почти 4%! Това е рецесия, подобна по мащаби на ковид кризата и световната финансова криза от 2009 г. Използвам в рамките на тази декларация възможността да се обърна към Президента на Република България: Уважаеми господин Президент, енергийната сигурност е част от националната сигурност. Ангажиментите в Плана за възстановяване и устойчивост застрашават енергийната сигурност и икономиката на страната. Компетентните институции да търсят виновните. Ние сме длъжни да търсим решения, преди да е станало късно. Свикването на Консултативния съвет за национална сигурност не търпи отлагане. Благодаря

Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа! Ние чухме от тази трибуна, че преди малко Вие сте изчислили загуби в периода април – август от действия на предишното правителство. Представихте конкретна сметка, която ще бъде анализирана, дали Вашите допускания са точни. Но ние от „Демократична България“ сме изумени, че по отношение на спиране на газа от Москва и „Газпром“ няма сметка. Няма твърдение за вреди, нищо няма. И никой не Ви пита. Тук гледам и другите парламентарни групи Ви задават всякакви въпроси, ама този въпрос никой никога не Ви го задава. А и Вие не сте казали какви са вредите на България от едностранното спиране на газа от страна на Москва. Защото ние си плащахме всяка вноска. Всичко сме си платили. Какви са вредите, които сме понесли, защото, плащайки си всичко, добросъвестно изпълнявайки договора по най-добрия най-добрия възможен начин, изведнъж ни спират газа и няма как да сме виновни. Разбирате ли? Всичко сме изпълнили по договор, даже сме предплатили, те ни връщат парите и ни спират газа. Ама, господин Министър, сега, ако ми кажете, че не знаете, възниква много важен въпрос: защо за един период смятате загуби, а по тази тема нищо не сте сметнали? Какви са загубите за България? Колко загубихме от това, че Москва реши едностранно да ни прекрати доставките на газ? И е задължително да я представите тази сметка. Не се смущавайте, че другите парламентарни групи не Ви я искат и Ви задават странични въпроси. Това е много ключов въпрос, защото, когато ти си изпълнявал добросъвестно договора и някой ти е спрял газа, естествено, че има вреди за теб. Ама защо никой не ги е сметнал?! Защо Вие не ги сметнахте?! И като Ви питат за вредите април – август, този въпрос не може да бъде пренебрегнат. Сега се опасявам, че Вие ще ни кажете, че такава калкулация не сте направили. това би било крайно смущаващо, господин Министър! И аз Ви призовавам, ако сега не можете да отговорите от тази трибуна на този въпрос, буквално следващата седмица да намерите начин, включително пред Енергийната комисия, да отговорите. Защото така се защитават българските национални интереси. Когато договор, който ние сме изпълнявали добросъвестно, някой е прекратил, естествено, трябва да знаем и да сметнем загубите за България. И естествено, тази информация трябва да е публична тук, пред Народното събрание. Така че Ви призовавам най-добрият вариант е сега да ни кажете. Ако кажете: не знам, ще бъдем много притеснени, но тогава в едноседмичен срок чакаме този отговор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Димитров. Господин Министър. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Както вече многократно беше обяснено и дискутирано, отказът на България да направи плащане по предложената от „Газпром Експорт“ схема е причината за спиране на доставките. Това е ясно видно от това, че всички държави, които имат подобни договори и са приели

…тоест при равни други условия България отказва да направи такова плащане. Анализ на цените на газ от „Газпром Експорт“ за всеки месец

Парламентарна група „Български възход“. Заповядайте, колега. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос няма да бъде в миналото, както в момента се опитваме да извличаме някакви политически дивиденти – някои от колегите. Господин Министър, моят въпрос е свързан с договора, който в момента „Булгаргаз“ предлага на небитовите потребители на природен газ, в който колегите от „Булгаргаз“, които българският данъкоплатец и същият този бизнес неколкократно вече измъква чрез заеми всякакви други финансови инструменти, предлагам, мога да прочета, една надбавка от 11,64 лв. над определената от КЕВР цена. Как точно се изчисли тази надбавка? И ако попаднем в хипотезата на това, че пазарите са волатилни, в даден момент, ако цената на природния газ стане 50 лв., тази надбавка реално ще представлява около 20% от цената, което не е добра търговска практика от гледна точка на монополния характер на „Булгаргаз“. И в тази връзка, какво е Вашето отношение по тази надбавка, какви точно разходи покрива тя? И не минаваме ли на така наречената формула борса плюс – плюс ценова надбавка? Ако е ценова надбавка, нека да бъде някаква процентна, но да бъде ясно артикулирана в пространството, защото при 50 лв. пазар това ще стане 20% увеличение. Благодаря

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! На този въпрос също в писмен ще предоставим разбивка и обосновка на надбавката по този член от Договора. Можем да представим също и цялостната стратегия и логика за структурирането на тези договори. Както Вие казахте, това са предложения, които отсрещните страни коментират, така че подлежат на договаряне и на оптимизация. Но имайте предвид, че „Булгаргаз“ все пак, въпреки че е държавно предприятие, има бизнес план и има търговски характер, така че трябва да печели от своята дейност. Има ангажимент към регулиран пазар и на свободния пазар би трябвало да играе ролята на добросъвестен търговец, без, естествено, да се възползва от своето доминиращо положение на пазара, но и без, от друга страна, да конкурира прекалено агресивно останалите търговци на газ, тъй като все пак и те трябва да имат възможност да играят на този либерализиран пазар. Така че има и за, и против ценовата политика на „Булгаргаз“. В писмен вид ще Ви предоставим логиката и разбивката на на тази надбавка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Колеги, сега всяка група има право на пет минути за изразяване на отношение към отговорите на министър Христов. Моля, заповядайте, който желае.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В това изслушване, което започна миналата седмица и завърши днес, стана ясно, че в продължение на много месеци България е купувала газ за милиарди без търг, без конкурс, на завишени с около 30% цени, и то отново руски газ. Господин Мартин Димитров го няма, той пита: какво е загубила България от това? Ами загубила е толкова, колкото е спечелил някой друг.

Благодаря на министъра, че изнесе тук данни. Съжалявам обаче, че той не ги изнесе още в момента, в който стана министър на енергетиката. Защо трябваше, господин Министър, да чакате да минат изборите, да се съберем в тази зала, за да кажете на българското общество истината? Не мислите ли, че ако българското общество беше разбрало, че е ограбвано системно със стотици милиони всеки месец в продължение на месеци заради далавери в газа – отново руски газ, отново руски посредници, обаче газ, купуван без търг и без процедура на завишени цени, не смятате ли, че ако българското общество имаше тази информация, щеше да вкара тук толкова много от колегите, които днес напуснаха залата, от Промяната? Защото тях всичко друго ги интересува по-скоро всичко друго не ги интересува, единственото, което ги интересува, е как да си запазят машините във вида, в който те съществуваха на миналите избори. Защото, колеги, говоря с много хора и те ми казват, че в това Народно събрание има не само представители на народа, а благодарение на машините има представители и на машините. Тоест има една група, която в момента я няма в парламента, която, ако бяха разкрити тези далавери, нямаше да е толкова многобройна.

а зад думите стоят далавери с газа на стойност стотици милиони на месец. Единственото, което ги вълнува колегите от Промяната, е как да запазят машините и да продължат да присъстват в Народното събрание, ако може да се докопат отново до властта, за да правят същите тези далавери. Само че тук са сгрешили адреса. Защото наказателна отговорност не знам дали ще понесат виновните, но ще понесат политическа отговорност. Защото истината ние ще продължим да я разкриваме и да я повтаряме, и да я показваме, и да вадим документи, и да пускаме сигнали, и да бъдем безкомпромисни не на думи като „толеранцията“, а на дела. Тоест, господин Министър, аз Ви благодаря за предоставената информация. Все пак съм разочарован от Вас, защото Вие тази информация трябваше да я споделите още в първата седмица, когато я получихте тази информация, за да знае българското общество

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! По всяка вероятност целта на изслушването беше Министерството на енергетиката или изпълнителната власт да изнесат онези данни, за които политиците говорим от първия ден, откакто стъпиха на власт Промяната от предишното управление. Уважаеми колеги, на всички още тогава ни беше ясно, че управлението на страната от гледна точка на Асен Василев, на Кирил Петков, на министъра на енергетиката и Лена Бориславова беше вредно за страната. Това, което очаквахме от Вас, господин Министър, няма да кажа, че съм разочарован от Вас – направихте всичко възможно да изнесете пред обществеността, че загубите, които са взели решението тогава Министерския съвет, възлизат всеки месец на 200 милиона загуби на българската общественост. Стана ясно още, че на оперативно съвещание не са взети никакви решения, а са взети решения еднолично от Кирил Петков. Тези еднолични решения би трябвало да се занимават, както казахте Вие, с тези еднолични решения трябва да се занимават онези институции, които мислят за сигурността и стабилността на държавата. Приканвам оттук онези документи, които са представени от политиците в тези институции, колкото се може по-бързо да бъдат анализирани и да се вземе съответното решение. Уважаеми господин Министър, благодаря Ви, че за сетен път произнесохте оттук, че едностранното прекратяване на дългосрочния договор е едностранно от страна предишното правителство, реално правителство. Тук днес господин Мартин Димитров, който е уважаван от всички онези, които мразят българската общественост и искат софиянци да се греят на по-висока цена, като употребяват газ, който би трябвало да им се достави на по-висока цена или пък да не се къпят, виждам го, че и днес така провокативно излиза и обяснява как Гърция, Австрия и други държави продължават по дългосрочните си договори да получават газ, а България едностранно си прекрати договора. Още нещо, задаване на въпроси: дали ще има арбитраж и какво ще загуби България от този арбитраж? Уважаеми политици, да престанем да го артикулираме, защото нашето изказване оттук ще се вземе като като свидетели или от това, което сме казали оттук, ще се възползва противната страна. При всички случаи, уважаеми колеги, моята молба към министъра е да продължават по този начин, нищо, че е късно, да изнесат данните от срещите в Америка с определени личности как и по какъв начин са договорени. Да се изнесат протоколите от тези срещи. Протоколите от хотела в Солун, протоколите от Азербайджан. Онези протоколи, които при всички случаи трябва да са при Вас, господин Министър. Ако не са при Вас, би трябвало да бъдат в Министерския съвет, за да се изясни на българската общественост, че повече не трябва да допускаме

От тази трибуна не искам да ползвам нито думата „лъжци“, нито думата „крадци“, но само мога да кажа, че тези, които липсват днес тук в тази зала, би трябвало много сериозно да се замислят за държанието си, за възпитанието си, за онова, което и днес отправят като послание към българската общественост. Защото, ако твоето решение не е прието в тази парламентарна зала, не означава, че трябва да приканваш хората да излязат на улицата. Господин Министър, моята молба беше и при предишното ми представяне, когато Ви зададох въпроса, днес, ако вземете отношение, искам оттук ясно да прозвучи: докога България е осигурена с газ? Докога енергийните суровини, необходими за използване от бизнеса в България, са депонирани, има ги? Какво ще бъде оттук нататък? нататък? По какъв начин да намалим влиянието на намаляването на производството на енергия? Защото всяко намаляване на производството на енергия влияе върху производителността и оттам към брутния вътрешен продукт. Затова, колеги, мисля, че беше полезно изслушването. Благодаря, че министърът за разлика от предишните много бързо навлезе в темата всичко онова, което прави Министерството на енергетиката в момента, е в положителна посока. Разговорите, които имаме, да направим всичко възможно да да приемем онези закони, които са необходими, за да определим енергийна бедност. Оттам да направим това, което предишния път Народното събрание, въпреки моите послания, направи най-лошото решение, което прие, пак въз основа на предложението на колегата, който е пряк подчинен на Прокопиев.

само още две изречения ще Ви помоля. След като приемем определението за енергийна бедност, да направим така, че да разпределим тези помощи не на калпак, а натам, където е необходимо, и да направите всичко възможно да изнесете всички данни, които досега Промяната по време на тяхното управление са взели, включително, разбира се, и техните коалиционни партньори не би трябвало да мълчат – да не би да ги забравим. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря Ви, господин Аталай. Красиво говорите, да не изнервяме ВЪЗРАЖДАНЕ все пак.

Хубаво беше, че в този парламент дойдохте да отговаряте на въпроси. Самото изслушване беше изключително важно. Фактите, които изнесохте, сами по себе си се говорят постоянно от ВЪЗРАЖДАНЕ и от други членове на този парламент, но реално медийната машина на кръга „Капитал“, не само тя – и други такива купени медии, постоянно обясняват и казват колко е добре България да скъса договора си с „Газпром“ и да купуваме диверсифицирано от други доставчици. Реалностите са такива, че ние спираме да плащаме, респективно спират доставките. Реалностите са такива и в предишното Народно събрание имаше комисия, която точно и ясно събра всички документи и тези документи са публикувани на сайта на Народното събрание, от което се вижда, че на съвещание към Министерския съвет се взема това решение, на което присъстват, както казва Кирил Петков в стенограмата, а впоследствие заявява, че единодушно вземат решение да спираме да плащаме. Ясно и точно се определя и това, което се отричаше постоянно от всички атлантически представители в нашия парламент, че България щяла да плаща в рубли. Реално не плащаме в рубли, а се иска да плащаме в съответната валута по договора ни. Митове и легенди, които месеци наред се прокарват, докато се стигне вариантът, в който България продължава да купува руски газ, но вече през посредници. Защото вече стана емблематичен случаят, в който имаме ярка диверсификация, купувайки от румънска фирма, която е 100% собственост на швейцарска фирма, която от своя страна е 100% собственост на „Газпром“, и вече сме диверсифицирани – това е пропагандата, която се обяснява. Изключително вълнуващо беше, в кавички казано, когато на предишната част от Вашето изслушване ясно и точно изнесохте данни, в които се доказва не само в пъти по-скъпите цени на купувания купувания газ през танкерите, които идваха в България, а и офертите, които сме получавали – правителството на Кирил Петков, Корнелия Нинова, Христо Иванов, Слави Трифонов – защото нека да не се крият всички зад Кирил Петков, да се знае, че договорените въпросни седем танкера в този в този си обем и за цена, която беше предложена, е с 10 пъти по-висока от тази, която впоследствие е оферирана. И когато излязат представители на тази четворна коалиция и говорят за национални интереси, е хубаво да говорим с цифри, защото е много хубаво да се обяснява, че сме диверсифицирани с други доставчици, но в крайна сметка се оказва, че тези доставчици така или иначе взимат газ пак от Русия, а просто ние плащаме в пъти повече. Тази медийна пропаганда и това, което се отрича по медиите постоянно, използвайки принципа на нацистка Германия, че една лъжа, повторена сто пъти, накрая става истина, се прилага навсякъде в българското общество. Прилага се по отношение на еврото и приемането му в България, прилага се и по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост. Както за еврото се обяснява колко е хубаво и каква независимост ще имаме, и колко равноправни ще сме в еврозоната, документите показват, че ще имаме от време на време глас и той няма да е цял, а ще е 0,6. По същия начин за Плана за възстановяване и устойчивост – от тази трибуна, както правителството на Кирил Петков, Корнелия Нинова, Христо Иванов и Слави Трифонов обясняваха, че няма да се закриват и няма да намаляват обема си тецовете в България, така също и сегашният министър – господин Пеканов, категорично отрича, дори от тази трибуна отричаше, че това няма да стане. Медиите това седем месеца го крият и обясняват, когато ние от ВЪЗРАЖДАНЕ го говорим, че това не е истина. Оказа се, че това е истина и преди два дни на срещата с поредния бюрократ, дошъл от Брюксел, той го потвърди. Затова в това изслушване, което Вие изнесохте като данни и като отговори на въпросите, е изключително показателно как се защитават националните интереси от предишното правителство, а дори и към днешна дата, защото истината е, че дори към днешна дата ние не пристъпваме към Договора, който имахме, най-вероятно той ще изтече съвсем скоро, с „Газпром“, и сме пред тежката угроза, ако след един или два месеца отидем на арбитраж, не знам какво ще се случи. Не искам да споменавам какви са угрозите, но ще трябва да плащаме много, ако бъдем осъдени. Не е лицеприятно дори в тази зала да продължава да има хора, които да защитават чужди интереси, защото, когато си съгласен да плащаш нещо в пъти повече само за да спазваш, както се изразяват евроатлантиците в тази зала, общностни интереси и интереси на това, че сме част от Европейския съюз и че трябва да спазваме в крайна сметка това, което е в интерес на целия съюз, а не българския национален интерес, не е лицеприятно тук да излизаш и да казваш, че си национален представител. Защото представител на народа, трябва да защитава националните интереси. Мен не ме интересува какви са интересите на Украйна, не ме интересува какви са интересите на Русия, не ме интересува какви са интересите на Турция или на САЩ. Интересува ме какви са нашите национални интереси. Нашите национални интереси са пределно ясни най-ниска цена на енергоизточници. Най-ниската цена на енергоизточници няма как да идва с кораби от другия край на света, при положение че може да дойде газ по тръба, и цифрите са такива. В крайна сметка в момента другата пропаганда, която върви – ама, много ниската цена. Да, много ниската цена в момента на пазара за газ е поради няколко причини и никой не ги коментира. Първо, в Китай има жесток спад на производството поради нулева толерантност към ковид, което намалява световното потребление, и те пренасочват доставките, които най-вероятно в скоро време ще се възобновят към Китай. Второ, е унищожената производствена сила на целия Европейски съюз, защото редица тежки производства, дори в държави, като Франция и Германия, се изнасят от Европа, отиват в САЩ, това сваля потреблението. При положение че имаме цели сектори, които са унищожени, не само в областта на тежката металургия, но и във фармацевтичната и в химическата промишленост, това води до временен спад в цените на газа, но генералният проблем не е решен. Факт е, че не само ще плащаме скъп газ, факт е, че ще бъдем най-вероятно, дано да не се случи, осъдени заради безумието на четворната коалиция.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър! Да, вие се явихте тук и представихте цялата информация по този дебат. Само че, колеги, не знам защо не се вълнуваме и не влагаме повече енергия за дебати, които касаят бедността в страната и неправилното разпределение на брутния вътрешен продукт, защо България продължава да бъде най-бедната страна, защо не преразпределяме повече от 40% – ето това са реалните дебати, които, за съжаление, ги няма в тази зала. Сега седим и се чудим какво се е случило и как се е случило. В крайна сметка имаме уважение на институциите, имаме си и следствени органи, те да разследват и да преценят какво се е случило – дали са нарушени законите, който е виновен, да си поеме вината, разбира се. Нека не забравяме, че в този период, когато се договаряха, наистина беше един кризисен момент, в който трябваше да се реагира много бързо и даже, бих казал, екстремно. Разбира се, при мен има доста въпросителни – как така частните фирми реагираха по-бързо, отколкото държавните фирми, и тогава, разбира се, следствието трябва да се произнесе. Колеги, ние бяхме в един момент, в който България беше една от първите държави, които наистина започнаха да търпят последиците от от конфликта в Украйна. За нито един момент ние не останахме без доставки на природен газ. Въпросът вече е – тук виждаме, че се подхожда може би предизборно, и не предизборно, но в крайна сметка това е работа на следствието да прецени дали всички законови норми са изпълнени. Бих казал, и понеже тук някой много желае да имаме арбитраж, дано да не се случва, не знам каква е тази неистова радост да си причиняваме беди на страната, ние от БСП сме били винаги категорични и винаги сме заявявали, че най-голямата промяна

диктуваха какво трябва да се случи, без да се вслушат в мнението на своите коалиционни партньори, и сега виждаме какво се случва. Господин Министър, Вашата задача е да предоставите цялата информация, но също така и да мислите за бъдещето, защото ние може да искаме много хубави неща, но в крайна сметка, уважаеми колеги народни представители, като сме неспособни да създадем правителство в тази зала, какво искате, как да ни гледат хората, какво доверие да имат външните партньори в една политическа среда, където ние вече може би за пореден път отиваме на избори и не можем да донесем политическата стабилност в страната. Има към Вас призиви едва ли не да се разкриват и търговски тайни. Аз смятам, господин Министър, да се въздържите от това нещо. В крайна сметка всеки един министър считам, че се е борил, и вярвам, че е ръководил в името на страната, и когато става въпрос за търговски тайни, те могат да бъдат предоставени на компетентните органи, но не всеки да има право на достъп до тях. Така че Ви съветвам да се въздържате от това. Не смятам, че тук трябва да бъдем и трибунал, който да дава присъди, виждаме, че много народни представители искат да се харесат на българските избиратели, говорейки, обсъждайки, критикувайки и едва ли не произнасяйки присъда, но не това е нашето призвание, нашето призвание е да мислим наистина за живота на българските граждани, как може по-малко да страдат и как да подобряваме живота им, а не постоянно да ги заливаме със заплахи, защото факт е, че някои хора благодарение на страховете искат да се докопат до властта. Господин Министър, Вие в крайна сметка изпълнихте това, за което бяхте призован тук. От Вашето изявление тук и компетентните органи се самосезираха, но оттук нататък ние може би трябва да обсъждаме бъдещето на енергетиката, ако няма Народно събрание, ние трябва да знаем какво ще се случи с Плана за възстановяване, как ще се движат реформите, какви законодателни инициативи ще дойдат от страна на Министерството, така че реформите да бъдат изпълнени. Също така в този парламент трябва да си зададем въпроса дали всичко необходимо в този План за възстановяване и устойчивост може да бъде изпълнено, защото виждаме, че държави, когато са по време на криза, започват да отварят свои мощности именно с цел да подпомогнат своята икономика, да осигурят доставки на на евтина електроенергия. В крайна сметка, когато стават кризисни ситуации, а няма нищо по-кризисно от това, което се случва в момента, да има война и всяка държава в рамките на Европейския съюз, разбира се, да бъде координирана с нашите европейски партньори, а ние трябва да мислим и за собствената си икономика и да се възползваме от това, което вече е изградено, казвам изградено отпреди 30 години за всички, които смятаха, че този период е бил наистина пагубен, че едва ли не нищо не се е строило. Цялата ни енергетика, уважаеми дами и господа,

краткросрочни решения, това до нищо няма да ни доведе. Разбира се, че трябва да намираме и да гласуваме правилните закони, но за съжаление, ние сме длъжници на българските граждани относно борбата с бедността, борбата с неравенството, с увеличаването на доходите. Считам, че през следващия месец евентуално с бъдещия бюджет ще можем да изминем това, което не можахме да свършим до момента,

Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа! В началото на тази година България имаше 90% зависимост на вноса на газ от един доставчик – 90%, невиждано за целия Европейски съюз. Никоя друга страна – членка на Европейския съюз, нямаше такава зависимост. Затова, когато се създаваше правителството, първия въпрос, който зададохме, беше интерконекторът с Гърция да бъде завършен в срок. От „Демократична България“ поставихме този въпрос тогава, когато нямаше газова криза, нямаше война, знаейки, че не можеш да бъдеш 90% зависим и да бъдеш сигурен – няма такава възможност, това е опасност. Това го обяснявахме много години на различни министри от ГЕРБ,

И за тази зима ни обяснявахте, че едва ли не ни чакат лоши работи, а то се оказа, че това не е вярно. Обръщам Ви специално внимание, че служебното или което и да е правителство не трябва да създава неоснователно страхове. Трябва да прави срещи, да предприема решения, но не трябва да създава неоснователни страхове. След това ни обяснихте как интерконекторът с Гърция няма да е готов на 1 октомври – и това се оказа, че не е вярно. Бяха положени усилия, беше завършен и всичко е наред. Така че подобни неща не трябва да се говорят. Друго много важно нещо, което не трябва да се говори, господин Министър, е как тук и Вие, и колеги обясняваха как доставките на газ даже няма да Ви повтарям, защото това, което казахте, не трябва да се говори, но кой бил виновен за спиране на доставките от газ. Бе, хора, ние имаме договор. България го е изпълнила абсолютно точка по точка, буква по буква, всичко сме си платили. Това не го забравяйте! Не говорете такива работи: що не било направило следващото правителство еди-какво си. Ние стриктно сме изпълнили договора. При това положение, господин Министър, очакваме от Вас, и това го иска само „Демократична България“, виждам, че другите евро-атлантически партии думичка не са казали по темата, думичка, искаме оценка на щетите и вредите от спирането на газа за България. Тези вреди и щети трябва да са ясни, трябва да ги има в един подробен анализ. Това трябва да се оцени, трябва да сме наясно. Това не може да бъде информация, с която да не разполагаме. Сега е моментът, към края на годината, това да бъде направено. Хубаво, направили сте Вашите изчисления, които твърдят, че през посредници в даден период има загуби, това ще бъде тествано, проверено. За всяка вреда, нанесена на България, трябва да се провери и да се потърси отговорност. За всяка една! И още нещо много важно. Тази 90% зависимост от един доставчик на газа как дойде? Тук обяснявахме с години, че на нас Турски поток, Руски поток не ни трябва. Ама нямаше кой да чуе, че тези три милиарда не трябва да се дават. Ама нямаше кой да чуе! И сега, колеги, ние месец по месец, година по година ще Ви питаме какви са приходите от този проект, каква част се връщат, защото ни обяснявахте за едни милиарди там, как ще се изплати пет пъти, десет пъти. Ще питаме всяка година, всяка година какви са резултатите от въпросния Турски, Руски поток, защото нямаше кой да ни чуе, че този проект не трябва да се строи, че той увеличава онази зависимост, не ни върши никаква работа. Никаква диверсификация, нула! Ама кой да чуе?! Кой да ни чуе, като бяхте заслепени в една и съща посока всичките?! Националният интерес, колеги, е в това да имаме алтернативи, много алтернативи, и да купуваме най-евтиното. Това е националният интерес. Това е, което трябваше да направим много отдавна, и това е, което в последните 10 години въобще не се случваше, и затова изпаднахме в тази ситуация април, като основният доставчик спре доставките, да нямаме веднага решение, защото бяхме зависими 90% от него. Това повече на никаква цена не трябва да се повтаря и трябва да си видим нашите интереси. Сега новият голям приоритет трябва да бъде терминалът за втечнен газ в Гърция, в който България е съакционер. Обърнах Ви внимание как Холандия, Германия, Италия имат вече бързи писти за строеж на терминали за втечнен газ. Правят ги за шест месеца в Холандия. Всички смятаха, че това е невъзможно, направиха го. Нашият интерес е алтернативи, за да не се стига никога повече до ситуация, ако някой ни врътне кранчето,

твърдия си електорат и готвене за избори, както направи преждеговорившият. Радвам се, че от тази трибуна останалите колеги все по-често повтарят думи, които използвам от първия ден в това Народно събрание, че трябва енергийна стратегия, че трябва да се подпомогне бизнес, домакинства, че се прави реален анализ на това, че имаме едно богатство, което сме напът да загубим. В тази връзка, не мога като господин Добрев да говоря за едни стотици милиони, които липсват, но пък мога да добавя към тях едни тридесетина милиона, които ние платихме за капацитет, който въобще и не използвахме, за периода от април до октомври. Ето още един анализ, който колегата преждеговорящ не искаше да чуе. И като говорим за анализи, те имаха прекрасното време от два месеца да си направят анализите за това какво надробиха в енергетиката и какво всички ние ще трябва да поправяме, в най-лошия случай да сърбаме. В тази връзка искам да поздравя господин министъра, който в тези времена се нае с нелеката задача и който, както вчера беше в Енергийната комисия, днес е тук на изслушване, чест му прави за това нещо. Но имам и една забележка, която е към неговата администрация, която се носи по инерцията, която се носи, господин Министър, от десетки години. Знам, че Вие нямате техническото време, за да се справите с нея, но може да дадете едно добро начало на това нещо. Защото в момента най-важното, което и много пъти съм казвал, е да преведем страната през зимата, която идва, и отоплителния сезон, който предстои, защото химерата с евтиния газ, как цените падали, това нещо ще е още кратък период. Твърдя го от над 10 годишния си опит в тази сфера по ред причини. По ред причини го твърдя това нещо. Така че, господин Министър, наистина се надявам Вие да имате куража да накарате тази администрация да започне да работи в изпълнението на малки стъпки. Не да правим гигантските скоци на Стефка Костадинова, а да правим мънички стъпчици и една такава малка стъпчица е Регламент 1854, за който говоря и за който се радвам, че цялото Събрание почва да говори. Защото по изчисленията, които правих до късно снощи, при правилно облагане, а не неправилното, което Ви се предлага в момента, на всички ВЕИ производители и въобще производители на електрическа енергия,

да се възползват най-нуждаещите се, а именно домакинствата. Не е правилно да се крием зад евтиния ток от АЕЦ „Козлодуй“ на регулирания пазар, защото в Гърция минималната заплата е 700 евро, в България знаете колко е. И при тази спираловидна инфлация ние трябва да измислим стимули,

един мозъчен тръст от хората, от експертите, които сме тук, и Вашите експерти, които, между другото, се крият зад гърба Ви. Да направим един мозъчен тръст и да помислим наистина какво можем да направим за предстоящите проблеми, защото за достигането на големия скок ни трябват малки стъпки, които да се явяват един вид тренировки. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ Малко понякога бъркам възраждане и възход, но и двете думи са много хубави. За един български парламент отиват и сигурно желанието ми е това да бъде така понякога.

Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за коментарите и препоръките и ще се възползвам от Вашите насоки за бъдещите действия. Започвам отзад напред. Приемам и съвета на колегата Самандов, казвам колегата, тъй като той е с опит в енергетиката, и в най-скоро време ще предложа състав на работна група, която да прегледа и предложи оптимизиран подход или алтернативи на съществуващите компенсации. Имаме ресурси не само по тази програма, но има Норвежка програма, чакаме ресурси и по Плана за възстановяване и устойчивост, така че има нужда от такъв мозъчен тръст, който по оптимален начин да разпределя тези ресурси. Съгласен съм и с колегата, който каза, че България не трябва да е 90% зависима от доставчика на газ. За да се случи това обаче, някой трябва да търси алтернативи и да подписва алтернативни договори. И за съжаление, днешната ситуация е предизвикана от факта, че до август месец това са само приказки и няма никакви действия за реална диверсификация. Няма преговори, няма дългосрочни търгове, предвид това, че доскоро имахме редовно правителство и редовно действащ парламент. Първите такива търгове и търсене на някакви дългосрочни алтернативи за системни доставки на газ бяха обявени от служебното правителство преди месец може би и така сме го структурирали, че решението да се вземе от редовно правителство. Търгът за 14 месеца, тоест за доставките през последните месеци на тази година и цялата следваща, резултатите ще излязат към края на ноември, буквално след някоя и друга седмица, и ще видим как да увлечем в обща дискусия, доколкото е възможно, да направим това решение все пак да не е изцяло на служебното правителство. Търгът за 10-годишния договор – резултати трябва да излязат следващата пролет, така че надяваме се, че дотогава със сигурност ще имаме действащо редовно правителство и парламент. Много хубаво е да се правят изявления, още по-хубаво е да има действия. Именно така ще постигнем диверсификация, като си вършим работата съгласно закона и съгласно световно приетите търговски практики, които доказано носят добри икономически резултати. Благодаря на всички и Ви пожелавам приятен ден! ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: И ние благодарим, господин Министър, за отделеното време и за информацията, която ни предоставихте. Благодарим. Колеги, преминаваме към следваща точка.

Внесен е от Корнелия Нинова и група народни представители на 10 ноември 2022 г. Моля, кой ще представи становището на Комисията по външна политика? Госпожо Захариева, заповядайте. ДОКЛАДЧИК Господин Председател, уважаеми колеги! „На заседание, проведено на 16 ноември 2022 г., Комисията по външна политика разгледа Проект на декларация относно присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, № 48-254-03-2, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 10 ноември 2022 г. В заседанието участваха министърът на външните работи господин Николай Милков и представител на Министерството на вътрешните работи, които изразиха становища в подкрепа на Проекта на декларация. Мотивите към Проекта на декларация бяха представени от Кристиан Вигенин. С тях вносителите на Проекта подчертават, че Шенгенското пространство е едно от най-значимите достижения на европейската интеграция и припомнят многократно потвърждаваната многократно потвърждаваната от европейските институции готовност на България да се присъедини към него. В тази връзка допълват, че към момента България прилага изцяло достиженията на правото от Шенген, с изключение на издаването на шенгенски визи. България е свързана и обменя информация в Шенгенската информационна система. Налице е отлично полицейско сътрудничество с партньорите. България споделя отговорностите по обезпечаване на нормалното функциониране на Шенгенското пространство и допринася солидарно за високото ниво на сигурност на европейските граждани, без все още да е част от Шенген. Налице са всички предпоставки България да стане пълноправен член на Шенгенското пространство в началото на 2023 г. с единен акт, отнасящ се до всички граници – сухопътни, въздушни и морски. Това би имало незабавен ефект по отношение на облекчаването на транспортните връзки за целия Европейски съюз. Министерството на външните работи и Министерството на вътрешните работи приветстват приемането на Декларация на Народното събрание относно присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, в подкрепа на усилията на българското правителство и единството на българските институции в процеса. Присъединяването на България към Шенгенското пространство се ползва с висока обществена подкрепа, както и широко политическо съгласие. Подкрепа за Проекта на декларация беше изразена от представителите на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме Промяната“, „БСП за България“ и „Български възход“. Народните представители от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ изразиха отрицателна позиция. В рамките на проведеното обсъждане бяха направени предложения за редакционни промени в текста на Проекта на декларация, подкрепени от Комисията по външна политика, както следва: Предложение на народния представител Даниел Митов – в т. 2 на Проекта за декларация думата „равенство“ да бъде заменена с „равноправие“; Предложение на народния представител Георг Георгиев – в т. 3 след запетаята изречението добива следната редакция: „с което да гарантира премахването на проверките по всички граници на страната със страните – членки на Шенгенското пространство“. Въз основа на проведеното обсъждане в Комисията и направените предложения за изменение и допълнение в Проекта на декларация Комисията по външна политика с 13 гласа 2 гласа „против“, без гласове „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проект на декларация относно присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, № 48-254-03-2, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 10 ноември 2022 г., с направените и подкрепени редакционни промени от Комисията.“

като изразява позицията, че Шенгенското пространство е едно от най-значимите достижения на европейската интеграция; - като отчита факта, че България е изпълнила критериите за присъединяване към Шенгенското пространство още през 2011 г. и още през 2011 г. и готовността ѝ е потвърждавана многократно от Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Европейския парламент; - като обръща внимание на заключенията на мисията експерти на държавите членки под координация на Европейската комисия тази година, която потвърди готовността на България да прилага успешно последните достижения на правото на Шенген; - като подчертава значението на присъединяването към Шенгенското пространство за българските граждани, за бизнеса и за околната среда, с незабавен ефект върху облекчаването на граничните граничните контролно-пропускателни пунктове с Гърция и Румъния и улеснени транспортни връзки за целия Европейски съюз: 1. Декларира пълна подкрепа за усилията на българското правителство да постигне решение на Съвета на Европейския съюз за членството на България в Шенген до края на 2022 г. 2. Обръща се към парламентите на страните членки да подкрепят присъединяването на България към Шенгенското пространство, с което ще утвърдят ще утвърдят принципите на равноправие и недискриминация в Европейския съюз. 3. Призовава Съвета на ЕС да приеме решение за пълно прилагане на разпоредбите на правото от Шенген по отношение на с което да гарантира премахването на проверките по всички граници на страната със страните – членки на Шенгенското пространство.“ Благодаря, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, госпожо Захариева. От името на вносителя. Господин Вигенин, заповядайте.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

Шенгенското пространство е едно от най-значимите достижения на европейската интеграция, което позволява свободно движение на хора без граничен контрол по вътрешните междудържавни граници. България започна работа по присъединяването си още през 2008 г., а през 2011 г. бе призната готовността ѝ да прилага изцяло достиженията на правото на Шенген. По различни причини присъединяването на България и Румъния беше забавено до момента повече от 10 години. В този период готовността на България да се присъедини към Шенгенското пространство е потвърждавана многократно от различни европейски институции – Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент, като Европейският парламент прие резолюция в подкрепа на България и Румъния на 18 октомври тази година. Много категорична е резолюцията в тази посока. Междувременно мисия от експерти на страни членки под координацията на Европейската комисия посети България в средата на октомври и заключенията ѝ са категорични – страната ни е готова за Шенген. Към момента България на практика изпълнява изцяло достиженията на правото на Шенген, с изключение на издаването на шенгенски визи, което е свързано с изискването за формално членство в Споразумението. От 2010 г. България е свързана и обменя информация в Шенгенската информационна система, като от 1 август 2018 г. се използва и последната функционалност на системата – сигналите за отказ за влизане на граждани на трети страни. Налице е отлично полицейско сътрудничество с партньорите. Независимо че все още не е пълноправен член на Шенген, България споделя отговорностите по обезпечаване нормалното функциониране на Шенгенското пространство и допринася солидарно за високото ниво на сигурност на европейските граждани. Налице са всички предпоставки България да стане част от Шенгенското пространство от началото на 2023 г. с единен акт, отнасящ се до всички граници – сухопътни, въздушни и морски, което би имало незабавен осезаем ефект по отношение на облекчаването на транспортните връзки за целия Европейски съюз и конкретно на преминаването през граничните контролно-пропускателни пунктове с Гърция и Румъния. По този въпрос има също висока обществена подкрепа, както и широко политическо съгласие, което следва да бъде потвърдено още веднъж от Четиридесет С това ще се дадат допълнителни аргументи в усилията на правителството да постигне положително решение на Съвета на Европейския съюз преди края на тази година. Ще добавя, че в момент, когато Европейският съюз има нужда от единство и от консолидация, присъединяването на България, както и Румъния, и Хърватия към Шенгенското пространство, би имало силен знак към всички европейски граждани. И финално, въпреки ситуацията, свързана с промените в Изборния кодекс, аз все пак призовавам колегите от „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ да влязат в залата и да подкрепят тази декларация, защото вярвам, че така, както го направиха и в Комисията по външна политика, трябва да можем да правим разлика върху важните национални цели, които са свързани с нашето участие в Европейския съюз, и вътрешнополитическите спорове, които може и да намерят позитивно решение, но пропускането на шанса да покажем солидна парламентарна подкрепа за тази декларация може да има висока цена по отношение на шанса на България да постигне позитивно решение преди края на годината. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Вигенин. По отношение на редакционните поправки и изменение и допълнение на декларацията като вносител имате ли бележки, или приемате така направения текст. смисъла на Декларацията. Така че приемаме текста, който беше представен от председателя на Комисията по външна политика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Вигенин. Колеги, откривам разискванията. Има ли желаещи за изказване?

Господин Председател, от ВЪЗРАЖДАНЕ сме против влизането в Шенген, защото въпреки неговата шумна реклама от евро-атлантическото мнозинство в парламента, което, държа да отбележа, че вчера на Комисията по вносителите от БСП, ГЕРБ, „Демократична България“, ДПС и „Български възход“, тоест единствено ВЪЗРАЖДАНЕ не е част от това евро-атлантическо мнозинство. Ние сме против това България да влезе в Шенген, защото това по никакъв начин няма да допринесе за по-добър контрол на нашите граници и ще направи така, че може да пострадаме от много сериозна бежанска вълна – бежанци, които при влизането в България се регистрират тук и след това, ако бъдат засечени в друга европейска държава, например Германия, където те често се стремят към нея, подлежат на връщане обратно в България. Ние нямаме ресурса да изхраним собствените си пенсионери, държавата е в цялостна криза, стандартът на живот е крайно нисък, представете си какво би станало, когато трябва допълнително да се натоварим с издръжката на няколкостотин хиляди или дори милион на няколкостотин хиляди или дори милион бежанци, които трябва допълнително всички ние да издържаме – да им осигурим покрив над главите, храна и минимални условия за живот. Така че това по никакъв начин не е нещо положително за България, напротив, това е една тиктакаща бомба със закъснител. Поставихме го вчера като въпроси на Комисията по външна политика, получихме уверението съответно от ГЕРБ, че щели да се извинят, ако някой ден тази хипотеза, която ние поставяме, се реализира. Но без значение дали имаме такова извинение от ГЕРБ или която и да е друга евро-атлантическа формация, това няма да поправи щетата, която ще бъде нанесена върху България, както искам да припомня, по същия начин беше вдигнато ветото спрямо Македония и нито една евро-атлантическа формация до момента не се извини за щетата, която е нанесла спрямо България, и за това, че по този начин на практика спомогна българофобията в Македония да се утвърди и да се разпали още по-ожесточено. Така че ние не виждаме никакви съществени плюсове от това, че ще влезем в Шенгенското пространство, напротив, минусите са много повече и държа да отбележа, че тук имаше друг аргумент, че едва ли не сме щели да разтоварим охраната на границата Румъния – Гърция. Тази охрана и без това в момента е минимална, по никакъв начин няма да спомогне на това, дори още по-трудно ще бъде да охраняваме граница с Турция, пък и със Сърбия, и дори и със съседната така наречена Северна Македония, много по-трудно ще бъде за нас, и нашата охрана на границата в момента далеч не е адекватна, натискът спрямо България ще бъде много по-сериозен. Така че трябва да мислим много внимателно, държавно отговорно и държавно творчески, и да не следваме сляпо всяко нещо, което ни бива рекламирано от евро-атлантическото мнозинство в парламента. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря,